Ще Ви запозная с две съобщения: В Народното събрание са постъпили Отчет на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнението на функциите му по Закона за банковата несъстоятелност за периода 22 август – 21 септември 2019 г. и Протокол № 36 от заседание на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 24 септември 2019 г., на което Отчетът е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание Отчетът и Протоколът са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 24 септември 2019 г. в Народното събрание е предоставена разработената и приета от Икономическия и социален съвет резолюция на тема: „Предизвикателства пред българските граждани от рисковете на глобалната цифрова среда“. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е предоставен на: Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, Комисията по здравеопазването, Комисията по бюджет и финанси, и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Продължаваме

На свое извънредно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али на 18 септември От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Искрен Веселинов. Целта на предлаганите промени е да се създаде правна възможност за назначаване на кметски наместници, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства на предстоящите избори за общински съветници и кметове и е в отговор на въпроси и предложения, постъпили в Комисията от редица общини в страната, и от Националното сдружение на общините. С последните промени в Закона за административно-териториалното устройство на Република България бе прието, че за създаване на кметство е необходимо населеното място или населените места, включени в състава на кметството, да имат население над 350 души. Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс избори за кметове на кметства се произвеждат само в кметствата, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на На последните избори, преди предстоящите, изискванията за население в кметствата бяха над 100 души и в тези населени места бяха произведени избори за кметове на кметства. Съобразно новите изисквания в голям брой населени места, не само че няма да се произведат избори за кметове на кметства, но в тях няма да могат да се назначат и кметски наместници, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация кметски наместници могат да се назначават в населени места, които не са административен център на кметство. Съществуващите към момента кметства, в които няма да се произведат избори за кметове на кметства, не могат да бъдат закрити, тъй като законът изисква това да стане чрез допитване до населението, а това е тромава и практически трудно реализуема процедура. С предлаганите промени се дава възможност в тези населени места, които ще продължат да имат статут на кметство, но в тях няма да се произведат избори за кметове на кметства, да могат да се назначат кметски наместници в съответствие с утвърдената от общинския съвет структура и обща численост на администрацията общинският съвет е органът, който ще определи в кои населени места могат да се назначават кметски наместници. С оглед осигуряване на приемственост и по аналогия с други разпоредби на закона е предвидено кметовете на кметства в тези населени места след изтичане на мандата им да изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. В Комисията е постъпило становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което е изразена подкрепа за Законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 954-01-71, внесен от Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Красимир Ципов и Танер Али, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря за вниманието.

Уважаеми колеги, уважаеми господин Председател! Този законопроект е изцяло в отговор на желанието на Националното сдружение на общините в Република България да уредим материята, свързана с кметските наместници преди провеждането на предстоящите избори. Както знаете, една доста спорна поправка с повишаване на броя на изискуемите жители в едно населено място, за да има кметство и да се проведат съответно избори, мина преди около две години, дори малко повече – в предишния мандат на Народното събрание. Законодателят тогава реши този казус, без обаче да предвиди какво ще се случи с кметствата, които като всяка една административно-териториална единица се откриват и закриват по определен ред. Сега ние имаме кметства в населените места, но няма да имаме никакви представители на местната власт. Народни представители от парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от различни политически сили, държа да подчертая, внесохме този проект за изменение на Закона, за да решим конкретния казус. Смятам, че дебатът по същество за съществуването на тези кметства и за границата като население, в която трябва да има или да няма кметства, тепърва ще предстои. Тепърва трябва да уредим въпроса генерално, нека така да го кажем, но във всеки случай не можем да оставим над 1000 населени места без всякакви представители на местната власт. В това отношение аз се надявам да получим една консенсусна подкрепа в залата. Благодаря Ви.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

ние знаехме, че реално общините и кметствата са в това положение. Тоест сигналът на Сдружението на общините звучеше около месец, месец и половина като проблем, който щеше да създаде изключително голяма и сериозна процедура пред общините и пред гражданите да се стои във висящо положение какво се случва с кметството – дали да се закрива с референдум, или с по-дълга процедура. Аз лично, и нашата парламентарна група, ще подкрепим в момента този законопроект, но с едно голямо съжаление, уважаеми колеги, които сте вносители, от управляващата коалиция с това, че ние на два пъти направихме предложение – и в Закона за местното самоуправление, и преди – в Закона за бюджета, и по-късно в един законопроект, който дори не достигна до Комисията и до залата, в Закона за административно-териториалното устройство. Ние искахме Народното събрание да осъзнае, че когато хората избират кметове до 100 до 100 – 150 човека, се акумулира един допълнителен граждански ресурс, който в момента го няма. Една допълнителна емоция на хората, които живеят в малките населени места, когато са обединени около естествения си лидер – кмета, могат да постигат повече. Това го отрекохме и сега на финала, буквално в първия ден – днес започват изборите за местна власт и за местно самоуправление, ние ще направим тази макар и малка промяна. Искам преди всичко да се обърна към колегите от Политическа партия ГЕРБ: имайки имайки предвид опита в община Смолян, че от 15 кметски наместници, които бяха закрити и правата бяха предоставени на изборен кмет да бъде кмет и на кметски наместници на кметствата, които са много отдалечени от населеното място. Фактически Вие създадохте условие да няма достъп до административно обслужване на голяма група население. Не го правете това и с този закон – нека всички партии се обърнат към кметовете, които ще бъдат избрани след това, макар и в малкото населено място. В Закона за бюджета има достатъчно средства, които са в местни дейности за кметски наместници, да се консумират, и то да се ползват, за да могат хората да имат административно обслужване. Много пъти сме казвали, че в малките населени места

наместник, няма аптека, няма публични услуги и временно се появява в такъв един момент от време на време представител на местната власт от друго село – това е обидно към хората. Тоест ние сме ги оставили на самоорганизация, а там реално няма местна власт, която пълноценно да функционира. Именно на старта на местните избори за следващия сезон – да, ние ще подкрепим това предложение, и то в момента е полезно.

се опитвахме да Ви кажем, че точно в тези малки населени места, за които всички говорим, че има демографски проблеми, има хора с много проблеми, има нужда от човек, който да им предоставя публичните услуги. Вие избягахте от такова едно решение, затова поне с кметските наместници нека направим тази компенсация, с която, дай боже, новоизбраните кметове, които населението ще овласти, да имат по-добро отношение, по-добро чувство към тях,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Янкова, вземам реплика, не защото не съм съгласен с казаното, а защото в началото имаше едно обръщение към вносителите. Част от вносителите, включително аз и политическите сили, които представляваме, и ВМРО, сме отстоявали същото виждане като Вашето – по-малка трябва да е границата за избираемост на населените места. В това отношение Ви подкрепяме, но сега адхок трябва да решим проблема. Благодаря за за отговорното поведение на БСП в случая, че ще подкрепи Законопроекта. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Госпожо Янкова, аз се съгласявам с Вашето изказване. Дебатът е много по-сериозен от това колко е целесъобразно да се правят избори в населени места с живеещи 100 или 350 души. Този дебат винаги сме го водили през последните години. Вярно е, че има пропуск в Закона и законодателят, естествено, не е съвършен. Точно с такъв мотив сме внесли този законопроект. Да, считаме, че е хубаво тези населени места да имат своите представители на местната власт, които да подпомагат тези хора в тези проблеми, за които Вие вече споменахте. От наша гледна точка считаме, че не е целесъобразно да се правят избори на населени места със 100 души. Приели сме някаква граница от 350, която считам, че горе-долу е нормална, а може да се поспори и по нея. Точно защото не трябва и не бива да смесваме целесъобразността с необходимостта, която хората имат в тези населени места, хубаво е да има кметски наместници. Считам, че и по-лесно организируемо – и за държавата, и за ресурса, е да има такива кметски наместници, да се избират и да бъдат част от екипа на съответния кмет, разбира се, след решение на общинския съвет. По-лесна

господин Веселинов, в парламента имаше групи – групата на БСП, на ВМРО, на Патриотите и на ДПС, които искахме да свалим броя. Тоест ние сме радетелите за онова европейското, истинското местно самоуправление, което е по-близо до гражданите. Факт е, че уважавам господин Ненков, но толкова лековато погледнахте в момента – ей така едни 100 жители, които живеят някъде Знаете ли колко е трудно? Ние имаме около 5500 населени места и тази година, дори с тази поправка,

Преди това около 1600 в по малките населени места загубиха своето представителство. Ще Ви попитам, господин Ненков. В село Кремене едно семейство почина една зима възрастният родител, другият възрастен родител, а синът, който имаше психично отклонение, се чудеше какво да прави с двата трупа, защото няма кметски наместник, няма полицаи. Няма кой да обиколи тези хора, далече е. Какво ще им кажете на тези хора? Ей там, от Могилица, може би на месеца един път ще дойде някой да Ви каже: „Добър ден!“ Какво им казваме? Изоставяме хора, особено в избирателен район като моя – планинския, които трудно живеят, ги изоставяме без грижата на местната власт. Ако кметът на общината е безхаберник, още по зле. Затова смятам, че – да, имаме необходимост от същностен дебат по въпросите за местното самоуправление и нека сега изберат новоизбраните кметове заедно с новия състав на Сдружението. Нашата Комисия е изключително практична и делова и да видим онези слаби моменти, които са необходими, за да направим промените, защото действително има необходимост местното самоуправление да отиде по-близо до хората. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тъй като Законът е консенсусен и не бяха направени заявки, че ще има предложение за подобряването му между първо и второ четене, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника предлагам

Благодаря.

Закона за местното самоуправление и местната администрация § 1. В чл. 46а, ал. 1 се правят следните изменения: 1. В изречение първо думите „населено място, което не е“ се заменят с „населените места, които не са“, думата „кметство“ се заменя а думата „наместник“ се заменя с „наместници“. 2. В изречение второ думите „Кметският наместник“ се заменят с „Кметските наместници“, а думата „отговаря“ се заменя с „отговарят“. Заключителни разпоредби § 2. (1) В населените места – административен център на кметства, в които на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. не са произведени избори за кметове на кметства, могат да се назначават кметски наместници при спазване на останалите изисквания на чл. 46а, ал. 1. (2) След изтичане на мандата им кметовете на кметствата по ал. 1 изпълняват временно функциите на кметски наместници до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. § 3.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Преди да представя Доклада на Вашето внимание, моля за процедура за допуск. На основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

На свое заседание, проведено на 25 септември 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт,

и Вероника Имова – член; от Инспектората към Висшия съдебен съвет: Теодора Точкова – главен инспектор, и Игнат Георгиев – инспектор. Законопроектът беше представен от господин Кирилов и госпожа Ахладова. Тя посочи, че с него се създават помощни атестационни комисии към съдилищата, които да подпомагат работата на Комисията по атестирането и конкурсите при съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Госпожа Ахладова добави, че с него се предвиждат условия и ред за избор на членовете на помощните атестационни комисии, като при спазване на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране се предлага помощната атестационна комисия да се състои от трима редовни и един резервен член. С Проекта се прецизират правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите, като тяхното участие се ограничава до атестирането, без да се предоставя възможност за намеса в дейността на кадровия орган. Предложените законодателни изменения предлагат редуциране на предварителното атестиране и намаляване на извънредните атестации, като по този начин видовете атестации се ограничават до такива за несменяемост, периодични и извънредни, но същевременно се търси обективно установяване на действителните квалификации, способности и постижения на съдията. Създава се правна възможност за съответната колегия да приеме директно комплексна оценка, когато атестираният магистрат възрази срещу изготвената комплексна оценка, като се предоставя възможност на комисията по атестирането и конкурсите да изрази писмено становище по възражението. Предложените изменения прецизират процедурите за разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, конкретизират правомощията на Инспектората към Висшия съдебен съвет и въвеждат нови основания за отхвърляне на заявленията като неоснователни. В допълнение се предвижда анализът на причините за констатираните от Инспектората към Висшия съдебен съвет нарушения и приемането на мерки за тяхното отстраняване да се осъществява поотделно от съответната колегия в съответствие с тяхната професионална насоченост. Законопроектът предвижда отпадане на изискването към кандидатите за младши магистрати за представяне на препоръки от юристи, конкретизира съдържанието на законовата разпоредба относно оценките от писмения изпит и прецизира критериите при класирането на кандидатите. С него се въвежда изискването за оценка, не по-ниска от много добър „4,50“ на писмения изпит, когато кандидатът участва в конкурс за повишаване в длъжност и за преместване в органите на съдебната власт. Подобрява се правната уредба относно производството по проверка на имуществените декларации, като се конкретизират изискванията за деклариране на средствата при предсрочно погасяване на кредит и моментът, към който следва да бъде посочено притежаваното имущество. Измененията в Закона предвиждат правомощие на Инспектората към Висшия съдебен съвет да иска разкриване на данъчна и осигурителна информация и прецизират уредбата за извършване на допълнителни проверки на имуществените декларации и подобряват изискванията към тяхното съдържание. С направените предложения се разширява кръгът от лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, като се предвижда такава възможност за районните съдии и районните прокурори. Законопроектът усъвършенства разпоредбите, свързани с дисциплинарното производство, като посочва ясни критерии за определяне на дисциплинарните наказания, прецизира разпоредбите относно сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи и конкретизира давностните срокове. Проектът на закон подробно урежда процедурата по обжалване заповедите на административните ръководители, с които се обръща внимание на съдии, прокурори и следователи за допуснати от тях нарушения по движението на делата и организацията на работата им. С него се предлага промяна в ранга на Административен съд – София област, и приравняването му с този на апелативните съдилища, както и се осигурява достъп на Прокуратурата на Република България до автоматизираните информационни системи на Министерството на вътрешните работи. Представителите на съдебната власт изложиха пространни мотиви в подкрепа на Законопроекта, като господин Магдалинчев представи детайлно становището на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет. Госпожа Точкова и господин Магдалинчев изразиха резерви по отношение на разширяването на кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Министърът на правосъдието подчерта, че Законопроектът е бил подробно обсъден и подложен на обществен дебат от експерти в работна група в продължение на повече от година и Европейската комисия е била уведомена за неговото изработване. В обсъждането взеха участие народните представители Христиан Митев и Крум Зарков. Господин Зарков отбеляза, че ще се въздържи от подкрепа на Законопроекта, като посочи, че някои от предложенията имат необходимост от допълнително обсъждане. Господин Митев изрази подкрепата си към Законопроекта и добави, че относно предложението за промени в чл. 42, касаещи разширяването на кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, не следва да бъде прието. В резултат на проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси с 14 гласа „за“, без „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители, ние ще подкрепим на първо четене така представения законопроект. Този законопроект беше готвен повече от една година в Министерството на правосъдието. Очаквахме приемането на първо четене да се случи още през миналата година, но поради обективни и субективни причини това не стана факт.

стратегия за удължаване на реформата в съдебната власт, се оказа, че тази система на атестации, както е развита в момента и се прилага

На това непрестанно атестиране се слага край с предложените промени. На следващо място, което също е много важно, ускорява се процесът на атестиране, като се предлага създаването на комисии адхок за конкретния случай за атестиране на магистратите, които ще подпомагат работата на Комисията по атестиране и конкурси към Висшия съдебен съвет, тъй като макар и от 17 члена към момента, работейки непрекъснато, Комисията от общо 353 процедури през 2018 г. е успяла да проведе и да приключи 176 процедури за атестиране. Останалите процедури практически не са приключили, не са завършили, което затруднява и пречи за кариерното развитие на магистратите. Смятам, че дори само това да беше промяната, която се предлага в Закона за съдебната власт, тя трябва да бъде подкрепена. следващо място, твърдо подкрепям това, което е предложило Министерството на правосъдието по отношение отстраняването от длъжност на съдии, прокурори и следователи. Това решение всъщност дава и отговор на поставените с Решението на Конституционния съд бележки и въпроси, свързани с тази процедура и с отмяната, ако си спомняте, частично на част от разпоредбите на чл. 230 от Закона за съдебната власт, като тук се предлага процедурата да бъде такава, каквато е уредена в Наказателно-процесуалния кодекс, без значение дали става дума за магистрати, или става дума за всеки редови български гражданин. За мен това решава кардинално и окончателно този въпрос. Разбира се, останалите промени – промените по отношение на така наречената проверка за интегритет, допълненията в дисциплинарните производства, само ще подобрят и ще усъвършенстват работата на съответните органи за съдебната власт, прилагащи тези промени. Тук основно става въпрос за Инспектората при Висшия съдебен съвет. Единствено, няма как да подкрепим и ще направим съответни промени между първо и второ четене на предлаганата промяна в кръга на лицата, които могат да бъдат избирани за главен инспектор и инспектори, да бъдат допълнени и да бъдат включени от районните съдилища и прокурорите от районната прокуратура. Бяха представени достатъчно добре обосновани аргументи от страна на главния съдебен инспектор и бележки от представляващия Висшия

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Митев, вземам реплика, защото Вие ясно пояснихте, че Законът е готвен повече от година, че много пъти е

и нямаше никакво време нито да се видят, нито да се обмислят становищата на институциите. Бяха изразени притеснения не само от главния съдебен инспектор, за който Вие споменахте, но и от Върховния касационен съд. Това е сложен закон, който касае деликатни теми. Темата за атестацията, на която Вие обърнахте внимание, беше тема, която се е разсъждавала в Народното събрание през 2016 г. – една широко прокламирана реформа, която по една или друга причина не е проработила и се налагат поправки. Това бързане в законодателството поради други причини прави така, че на всеки три години се преразглеждат ключови въпроси за съдебната система, създават се срокове, които после се отлагат. Между другото, този закон в Преходните разпоредби прави именно това – отлага с още година и нещо въвеждането на електронното правосъдие или пълноценното му въвеждане. Просто, когато има такъв тип законодателство, бързането на първо четене може много сериозно да затрудни окончателното му приемане на второ четене. Каквито и да са причините за това, струва ми се, че не са оправдани. Трябваше да оставите достатъчно срок на народните представители от Правната комисия и от залата да могат да изпълнят ролята си на арбитър там, където работните групи, които са свършили добра работа иначе по този закон, не са стигнали до единно становище.

може би пропуснахте да кажете, че в Правната комисия стана въпрос, а както каза и репликиращият преди мен, да, този закон е работен в продължение на една година в Съвета по законодателство към Министерството на правосъдието, в Съвета по правна реформа и народните представители от всички парламентарни групи са имали покани да участват в този съвет. Кой както иска в тези работни групи, които са се състояли наистина от представители на Висшия Ако са искали, народните представители са могли непрекъснато да участват в тези формати. Те и сега могат, когато има такива формати, да се запознават и да дават своите идеи.

Един законопроект се гласува в цялост – принципът на законопроекта, а дали ще се приеме, или отхвърли е друга тема. Ако се приеме, да, работни групи пак ще има и те ще бъдат в същия формат,

ние нямахме време да се запознаем. Е, имахме възможност да участваме в работните групи заедно и наред с експертите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Лазаров. Трета реплика? Не виждам. Дуплика – имате думата, уважаеми господин Митев

Уважаеми колега Лазаров, да, напълно сте прав, така е. Към Министерството на правосъдието има специално създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, в който участват и се изпращат покани към всички председатели на парламентарни групи, които могат да упълномощят колеги, интересуващи се съответно от тази материя и от промените в този закон, да участват. Защо една или друга група не е проявила интерес и не е участвала – аз няма как да отговаря на този въпрос, но факт е, че при съвсем прозрачна и публична процедура са изготвени тези промени. Нещо повече, това, което ми е известно, е, че голяма част от тях са приети при широк консенсус от страна на магистратите, които участват в тях. По отношение на казаното от колегата Зарков. Не смятам, че се бърза. Смятам, че се забавя, даже прекалено се забави този законопроект, защото проблемът с атестирането не е от днес, не е от тази година, не е и от миналата година. Пак казвам, доброто намерение за прокарване в пълнота на съдийското самоуправление се оказва, че на практика няма как да бъде осъществено в тази рамка. Добри идеи, но на практика нереализуеми с начина, който беше разписан в така наречената голяма реформа през 2016 г. в Закона за съдебната власт. Що се отнася до Преходните и заключителните разпоредби и за отлагането на въвеждането на електронното правосъдие, мисля, че беше ясно казано от представляващия Висшия съдебен съвет господин Магдалинчев, че това се налага с оглед изпълнението на проект, по който се кандидатства във Висшия съдебен съвет това отлагане е свързано с изпълнението на този проект от Висшия съдебен съвет. Те са го наследили, проекта имам предвид, от предходния състав на Висшия съдебен съвет и въпреки че се налага да го поемат, образно казано, от средата, в ускорени темпове беше декларирано, че се работи по изпълнението му. Вярвам, че това отлагане, което е разписано от Преходните и заключителните разпоредби, ще е последно по отношение на електронното правосъдие. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Имате думата за изказване, уважаеми господин Шопов. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! През две-три години тази материя се експонира пред нас и се правят съответните промени. Чудесно! И сега да приемем, че предлаганите промени са за добро – и атестирането, и новият по различен начин, не кой знае колко, за извършването на проверки на магистратите.

Една година са готвени промените, но като че ли от Министерството на правосъдието, съответно и във внесения от Министерския съвет законопроект, който стои пред нас, пред нас, не се поставя въпросът за участието на магистратите в така наречените професионални организации. Мега въпрос! Всички ние сме наясно и всеки от нас съвсем първосигнално си мисли за онова, което сполетя страната последните дни, което до голяма степен е по причина именно на тази фамозна професионална организация, наречена Съюз на съдиите в България. Организация, която прави протести пред Съдебната палата, пред самата Съдебна палата – парадокс. Извади най-висши магистрати – визирам особено един, да протестира пред собствената си институция, която ръководи! В моя роден град Пловдив съм много горд, че на подобен протест излезе само един магистрат. Всички други бяха подставени лица. И защо отново не се поставя този въпрос? Най-после да приключим с тези измислени организации, които се опитват да се институционализират, и от най-високото място на правната експертиза и морала да се противопоставят на истинските институции – на нас, като законодатели, да ни диктуват правила, на Висшия съдебен съвет, който има изключително важна роля в правосъдната система, включително и на Министерството на правосъдието, което също не е безучастно по тези проблеми. Неслучайно, господин Министър, Вие сте тук. Не може – ние от „Атака“ го заявяваме – от 15 години в тази система, подобно на системата на МВР, на МНО, да има такива организации, които да се опитват в кавички да правят реформи – уж за добро, а всъщност да овладеят една от малкото все още неовладени и несъсипани системи в България.

Правили сме го много пъти, нека да постигнем един консенсус и най-после да кажем: не на тези опити, защото те периодично, те непрекъснато ще раждат ситуации, подобни на тази, в която всички ние се намираме. Благодаря Ви.

а именно – конфликтът на интереси. Тогава, когато един съдия и да речем един адвокат, който е негов роднина, близък, се явява по дела пред него – много пъти се е случвало,

в такава степен, а има такива зависимости. Тук Законът също не е обхванал и тези зависимости, а би следвало да се разшири конфликтът на интереси и понятието във връзка с магистратите и по специално със съдиите. Затова

Втора реплика? Няма. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Шопов.

Няма какво да Ви възразя. Опитвах се да акцентирам на този мега проблем. Това са все проблеми, проблеми и проблеми, които трябва да решаваме. Ето, виждате с така нареченото външно финансиране,

на суверенна страна?! Ясно е – това са абсурдни неща. Но ще Ви приканя всички, без значение откъде ще дойдат тези поправки. Ние от „Атака“ в качеството си на независими, като способи, като средства, като инструментариум имаме по-малки възможности – разбирате ме добре. За мен ще бъде важно да бъде направена тази поправка, защото следващият момент ще бъде пак след две-три години в някой друг парламент, както това става. И дотогава тези хора ще върлуват и ще осъществяват черното си дело по съсипването, разграждането, подмяната и фалшифицирането

Уважаеми господин Председател, правя предложение от името на групата на „БСП за България“ в 10,00 ч., след като гласуваме Закона, да дадете почивка от 30 минути. Искаме да се възползваме от факта, че министърът на правосъдието е тук и по време на тази почивка да направим извънреден Председателски съвет. Подаваме Ви ръка съвсем добронамерено, не партизирано, да се съберем и разумно да решим въпроса

Полицията прави изявление, че няма да допусне гражданите до съда в Сливен. Напрежението нараства, националната подписка вече стига близо 50 хиляди подписа. Призовавам Ви за разум и за аргументи. Не можем да оставим два взаимоизключващи се закона да вървят едновременно. Трябва да решим спешно въпроса за сливането на тези закони. На 14-и излизаме във ваканция, не бива да оставяме този въпрос нерешен дотогава. Рискувате да нарасне напрежението в страната и, естествено, след това да прехвърлите вината на опозицията, която яхала протеста. Почивка – 30 минути, Председателски съвет, докато министърът е тук. Искаме той да участва и да решим въпроса днес – как ще действаме по тази тема, тази тема, за да успокоим хората и да отговорим на очакванията им за справедливо решение от Народното събрание. Имаме право след 10,00 ч. да се възползваме от правото си за почивка. Благодаря Ви. госпожо Дариткова. Процедура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 Оспорвам обаче механизма, по който се използва, защото ние днес имаме сериозна законодателна програма, включително и точки, които са предложени от Вас, по други общественозначими казуси. За мен беше по-разумно, след като приключим законодателната програма, да направим този Председателски съвет. Сигурна съм, че министърът на правосъдието щеше да се отзове. Няма никаква ситуация на екстремност и внеочередност и затова смятам, че по скоро тук се нагнетява допълнително напрежение. Важно е наистина съществените законодателни решения да не се взимат под влияние на емоциите. Затова ние ще се включим в този Председателски съвет, но категорично възразявам по начина, по който се използва казусът – мъката, неволите на хората и ситуацията, за да се трупат политически дивиденти. Ние ще се включим в Председателския съвет, но на всички е ясно какъв е механизмът за обсъждане на законопроектите – не става на Председателския съвет, става в Комисията по правни въпроси. Това е механизмът. Ако Вие искате да промените Правилника или да накарате по някакъв друг начин да определяме по какъв механизъм ще се определят законите, тогава внесете предложение за промяна в Правилника. Иначе този Правилник, който имаме, трябва да се спазва, особено от големите парламентарни групи с претенции за това, че има добри юристи в групата. (Ръкопляскания от Процедура ли? Уважаеми господин Министър, Вие ще имате ли възможност да присъствате? Да. Имате думата, уважаеми господин Зарков. изключително важно и трябва да се състои сега, защото, уважаема госпожо Дариткова, какво да направим в Правната комисия, когато два законопроекта, които се изключват един друг, се гласуват един срещу друг?!

Госпожо Нинова, Вие предложихте след гласуването, нали? Да, след гласуване, затова ще подложа на гласуване в момента.

въздържали се 47. Предложението е прието. Петнадесет минути прекъсване. Моля, участниците в Председателския съвет – в кабинета на Председателя.